nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 57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 Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, gospođa Marina Dujmović-Vuković. Izvolite. **Dujmović Vuković, Marina** Hvala poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. Zakonom o potvrđivanjem Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela nasilja ratificira se navedena konvencija. Obveza ratifikacije Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela nasilja predviđena je nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske proizlazi iz pregovaračkog stajališta poglavlja 24. pravda, sloboda i sigurnost. Većina država članica Vijeća Europe stranke su Europske konvencije. Republika Hrvatska potpisala je ovu Konvenciju 7. travnja 2005. godine. Svrha konvencije, kako je i navedeno u preambuli jest stvaranje okvira da bi se na odgovarajući način riješio položaj žrtava kaznenih dijela nasilja počinjenih s namjerom koje su pretrpjele tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja, uzdržavanih članova obitelji koje su umrle od posljedica takvih kaznenih dijela, te u razvijanju sustava za naknadu štete tim žrtvama od strane države na čijem su području takva kaznena dijela počinjena, osobito ako počinitelj nije otkriven ili ako nema sredstava. Potvrđivanjem ove Konvencije Republika Hrvatska pridružiti će se krugu država koji u okviru svoga zakonodavstva nastoji provoditi Europsku konvenciju u cilju zaštite položaja žrtava kaznenih dijela nasilja počinjenih sa namjerom. Provedba ovoga Zakona o potvrđivanju sama po sebi ne zahtjeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za naknadu štete žrtvama. U odnosu na hrvatsko zakonodavstvo potvrđivanje ove konvencije zahtjeva donošenje novog zakona kojim će se urediti pitanje naknade štete. Sukladno Nacionalnom programu za pristupanje, a što proizlazi iz pregovaračkog stajališta poglavlja 24. Ministarstvo pravosuđa je zaduženo pripremiti prijedlog zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela. No, za provedbu ove konvencije nužno je donijet, kao što sam rekla taj zakon. Donošenjem zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih dijela nasilja za provedbu toga zakona biti će potrebno osigurati financijska sredstva a koja će se sukladno zakonu predvidjeti u postupku donošenja navedenog zakona. (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, pred nama se nalazi na ratifikaciji Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja koja je na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske 7. travnja 2005. godine u Helsinkiju potpisala ministrica pravosuđa. Temelj za donošenje Zakona o potvrđivanju ove Konvencije proizlazi iz članka 139. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske koji određuje da Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore, vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. Donošenjem ovoga zakona odredbe Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja činiti će dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj će snazi biti iznad zakona. Odredbe Konvencije kao međunarodnog ugovora mogu se mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili prema općim pravilima međunarodnog prava kako to uređuje članak 140. Ustava Republike Hrvatske. Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja sastavljena je u Strasbourgu 24. studenog 1983. godine a stupila je na snagu 1. veljače 1988.. Do danas ju je potpisalo 30 država a ratificirala 21 država. Konvencijom se želi postići na načelima društvene solidarnosti i pravičnosti, uključivanje države u nadoknađivanje štete žrtvama nasilja koje su pretrpjele tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja kao izravnu posljedicu namjernog akta nasilja te osobama koje su bile uzdržavane od osoba koje su umrle kao žrtve nasilja. Obeštećenje se izvršava iz državnih sredstava kada naknadu štete nije u potpunosti moguće ostvariti potraživanjem od počinitelja jer nije otkriven ili nema sredstava, potraživanjem od osiguranja ili iz drugih izvora, kao i u slučajevima kada se počinitelj ne može procesuirati ili kazniti. Naknada štete ovisi o konkretnom slučaju, trebala bi obuhvatiti izgubljenu zaradu, troškove liječenja, bolničke troškove, troškove pogreba, a u odnosu na uzdržavane članove obitelji, gubitak uzdržavanja. Konvencija pretpostavlja načelo teritorijalnosti što znači da naknadu štete isplaćuje država na čijem je području nasilje počinjeno i to državljanima država potpisnica konvencije, te državljanima članica Vijeća Europe koji imaju prebivalište u državi u kojoj je kazneno djelo nasilja počinjeno. U sustavu naknade štete može se postaviti minimum ispod i maksimum iznad kojeg se naknada neće isplaćivati te odrediti rok za podnošenje zahtjeva. Naknada može biti umanjena ili odbijena zbog financijske situacije podnositelja zahtjeva, ponašanja žrtve ili podnositelja zahtjeva prije, tijekom ili nakon počinjenja kaznenog dijela nasilja ili u odnosu na ozljedu ili smrt, umiješanosti žrtve ili podnositelja zahtjeva u organizirani kriminal ili članstvo u organizaciji koja se koristi aktima nasilja ili zbog toga što bi njezina dodjela bila suprotna osjećaju pravednosti ili javnom poretku. Da bi se spriječilo dvostruko obeštećenje država odnosno nadležno državno tijelo može od naknade oduzeti ili tražiti povrat bilo kojeg iznosa naknade primljenog zbog ozljede ili smrti od počinitelja ili iz bilo kojeg drugog izvora. Konvencija također sadrži odredbe o međunarodnoj suradnji, o ratifikaciji i pristupanju, odredbe koje propisuju stupanje na snagu, izjavljivanje rezervi te odredbe o otkazu. Po ratifikaciji Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja kao što je i državna tajnica rekla trebati će pristupiti donošenju zakona kojim će se sustavno urediti ova materija na način predviđen Konvencijom. Donošenje Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja predviđeno je i Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2008. i planom usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. Obveza donošenja tog zakona proizlazi također iz pregovaračkog stajališta, poglavlja 24. pravda, sloboda i sigurnost u skladu s direktivom Vijeća ministara Europske unije 2004./80/EZ od 29. travnja 2004. Direktivom su za zemlje Europske unije uređeni sustavi i utvrđeni minimalni standardi za nadoknadu štete te mehanizmi za suradnju u omogućavanju naknade štete žrtvama nasilja u prekograničnim situacijama. Direktiva se kao i Europska konvencija odnosi na sve žrtve kaznenih djela nasilja dakle uključuju i žrtve terorističkih akata. Podsjetit ću da je Hrvatski sabor 3. listopada prošle godine potvrdio Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma koja sadrži odredbe o zaštiti, obeštećenju i pomoći žrtvama terorizma i članovima njihove uže obitelji. Isto tako od 31. srpnja 2003. na snazi je zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija kojim je uspostavljen sustav naknade štete počinjene terorističkim aktivnostima i drugim aktima nasilja koji su usmjereni na teško narušavanje javnog reda zastrašivanjem i izazivanjem osjećaja straha i osobne nesigurnosti građana. Novim Zakonom o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja trebati će cjelovito riješiti sustav brzog i pravičnog obeštećenja putem državnih naknada žrtvama svih vrsta nasilja na načelu društvene solidarnosti i pravičnosti, a sukladno pravnoj regulativi Europske unije. Kao što predlagatelj navodi za provedbu ovog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije neće trebati dodatno osigurati financijska sredstva iz Državnog proračuna, ali će to trebati učiniti po donošenju novog Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja čija će se visina u postupku donošenja predvidjeti. Iz navedenih razloga Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja kao i hitni postupak. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDSS-a gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, mi ćemo u Klubu SDSS-a naravno podržati ovaj Prijedlog zakona. Razlog je je jasan. Radi se o obeštećenjima ljudi koji su stradali i na taj način se iskazuje društveni senziblitet za to stradanje i štete pa i potrebu naknade za ove slučajeve i s druge strane iskazuje se recimo tako jedna vrsta javne odgovornosti za te događaje i za stradanja ljudi koji nisu krivi. Ističem i ovo što piše ovdje u Konvenciji. To je da se to radi i na načelu pravičnosti i na načelu društvene solidarnosti. To su naravno vrijednosti koje u svakom slučaju treba poštovati i ugraditi u naš pravni sustav i primjenjivati. Ja ću ovom prilikom upozoriti na dvije stvari koje naravno ne dovode u pitanje ovo određenje da ćemo ovo podržati. Prvo, moglo bi se reći da je proteklo dosta vremena od donošenja ove Konvencije pa i od ovog datuma 2005. godine kad je u ime Vlade Republike Hrvatske ona potpisana. S obzirom da se radi o osjetljivom pitanju ne bi u ovakvim situacijama trebalo prolaziti puno vremena da to dođe na dnevni red i da to na ovaj način prihvatimo. Ovdje u obrazloženju piše kako je ministrica pravosuđa odredila radnu grupu i da se računa da bi ovaj zakon koji je pretpostavka da bi se Konvencija primjenjivala bude donijet i pripremljen u ovoj godini. Ponavljam s obzirom na to da lako teče vrijeme i s obzirom na ova iskustva da nam je proteklo i iscurilo izrazito puno vremena ja bih volio da ne iscuri 2008. pa da ovaj zakon opet ne bude donesen nego da se on on stvarno donese u ovoj godini pa da onda imamo primjenu i ove Konvencije. Druga stvar na koju imam potrebu upozoriti to je, to je ovaj mehanizam ostvarivanja pomoći osobama i u slučajevima koje ova Konvencija tretira u praktičnim situacijama. Mi sad imamo mehanizam po kojemu kad neka osoba za neko stradanje ima pravo ili ima pretenziju da traži obeštećenje od države onda podnosi zahtjev Državnom odvjetništvu za nagodbu za utvrđivanje naknade štete i tako dalje. Sadašnja praksa kod Državnog odvjetništva, ja ne ulazim naravno u to koji su konkretni razlozi i kako se to može pravdati, ali uglavnom se svode na to da na toj točki dakle Državno odvjetništvo u ime države zapravo nema sporazuma nego Državno odvjetništvo kaže: Ne pristajemo na nagodbu, izvolite u sudski postupak dokazati vaše pravo i ostvariti, Ja na ovo upozoravam zbog toga što bi, što se bojimi što ne bi bilo dobro da i u tehnologiji realizacije ove Konvencije na točki koja se zove Ministarstvo pravosuđa gdje će se obraćati pojedinci da ostvare to svoje pravo, ne dobijemo opet istu tehnologiju u kojoj će se ljudi upućivati u sudski u sudski postupak i onda smo dobili jednu spiralu koja proizvodi čini mi se drugu nepravdu, a nećemo dobiti ovo što ovdje u načelu piše pravičnost, društvena solidarnost i ovaj osjećaj senzibiliteta za stradanje ljudi. Nadam se naravno da ove, ova moja upozorenja i strahovi neće se ostvariti i u to ime još jednom ponavljam mi ćemo ovaj Prijedlog zakona zbog sadržaja ovih važnosti ove Konvencije bez rezerve podržati. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Ma samo nekoliko rečenica. Naime, ovu konvenciju kao što imamo prilike vidjeti u ovom obrazloženju do danas ratificirala je 21 država. Znači, to su zemlje od Albanije, Austrije, Azerbejđana preko Belgije, Cipra, susjedne nam Bosne i Hercegovine, Češke, Republike Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Luxembourga, Nizozemske, Norveške, Portugala, Španjolske, Rumunjske, Švedske, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva Svrha ove konvencije je upravo ovo što je ovdje i navedeno u ovom obrazloženju. Znači, svrha konvencije kako je navedeno u njezinoj preambuli je “stvaranje okvira kako bi se na odgovarajući način riješio položaj žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom koje su pretrpjele tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja, te uzdržavanih članova obitelji i osoba koje su umrle od posljedica takvih kaznenih djela u razvijanju sustava za naknadu štete tim žrtvama od strane države na čijem su takva kaznena djela počinjena osobito ako počinitelj nije otkriven ili ako nema sredstva kao i uvođenje najnužnijih odredbi koje reguliraju ovo područje“, gotov citat. No, bit je kao što je i gospodin Gajica rekao da sve to naprosto treba pretočiti u zakon. Znači, mi moramo dogovoriti se o naknadama za obeštećenje kakve će one otprilike biti i mi normalno moramo valjda donijeti i taj zakon što prije vjerujem da će to biti bolje. Jasno je i to da ti koji su skloni činjenju takvih kaznenih djela tog teškog nasilja u pravilu pod navodnicima “nemaju imovine“ ili imaju imovinu, ali onda vješto skrivaju imovinu za slučajeve koji im se mogu dogoditi da završe u zatvoru, pa da nakon izlaska iz tog zatvora s tom imovinom mogu pokrenuti ponovo posao kojega najbolje znaju. Iza njih jasno ostaju žrtve, ostaju nezbrinuti članovi obitelji, ostaju djeca, ostaju roditelji, ne znam I u buduće kao što se ovdje sugerira Hrvatska država bi trebala o njima brinuti. To ima apsolutno logike, imaš državu, imaš vlast, imaš institucije represije od policije, državnog odvjetništva, ne znam Ministarstva pravosuđa, pa sve tamo do sudbenih tijela. Imaš tajne službe itd. i sada razumljivo shodno tome, a to je zadaća države, zajednice osiguraj život na način da nitko nikoga u nekoj zemlji ne ugrožava. A ako je država to propustila učiniti, e pa onda jasno neka snosi ove proračunske posljedice. Kako ja shvaćam ovaj zakon on ide znači za time ako netko počini ne znam recimo nasilje nad nekim Austrijancem, e onda će Hrvatska toj obitelji iz Austrije naknaditi štetu. Ali ne samo Austrije, nego jasno i ako netko počini štetu nad nekim državljaninom Republike Hrvatske. Nakon što se balkanska mafija počela, to imamo prilike pratiti, dodatno povezivati, a što najbolje svjedoči ovaj najnoviji slučaj splitske gdje su bandi sa Pala logistiku vidimo pružali prvi članovi kaštelanske HVIDRA-e, jasno je da i Hrvatska ima potrebe za jednim takvim zakonom. Jučer sam se upitao da li netko može od vas ovdje u ovoj sabornici zamisliti da je negdje na primjer predsjednik boračke organizacije SUBNOR-a mogao biti sedamdesetih godina povezan sa podzemljem iz Italije, Poljske, Austrije, Njemačke ili šta ja znam koje zemlje. Ja ne govorim to stoga da se vodi računa. Nema ovdje na žalost Đakića gdje se koga postavlja, jer ti ljudi onda kompromitiraju cjelokupni cjelokupni sustav kao što jedan sustav može kompromitirati i kandidat za etiku i znanost štovatelj Mile Budaka jasno književnika, a ne ministra NDH-a. Nema “sačekuše“ više u ovoj zemlji u zadnjih nekoliko godina, a da to za potrebe hrvatske mafije ne odrađuju oni Beograda i obrnuto. Policija često jasno ne može doći do počinitelja tih djela i razumljivo da i u ovom slučaju netko treba na sebe preuzeti odgovornost, pa neka to bude država Hrvatska koja takva ponašanja na vrijeme nije uspjela prevenirati, odnosno spriječiti. Jučer sam pročitao jedan interesantan intervju kojega je dao u “Globusu“ general Zagorec. On govori o osobama koje su trgovale oružjem od bivših premijera na dalje. Mi govorimo u pravilu samo o jednoj osobi. Takvih je očigledno mnogo bilo. Govori i o svojih 750 hiljada eura koje je izgubio, odnosno zbog otmice ili kako se to kaže otkupa svog sina morao je jadan čovjek uzeti kredit, ne, na 750 hiljada eura kojeg kojeg teško otplaćuje i dan danas. Ali takvih otmica može biti i u buduće, a ovakve slučajeve čini mi se ne tretira ova konvencija, pa bi možda i o njima trebalo voditi računa. Sve u svemu ovdje se nema što puno govoriti. Treba jasno podržati konvenciju. Treba što je moguće prije donijeti zakon. Treba osigurati novac u proračunu. Ono što je bit, međutim Hrvatska mora biti sigurna zemlja. Ne smije se razumljivo vršiti distinkcija između domaćih i stranih osoba. Ja mislim da to mora biti bit. Ne može biti isplaćivana jedna naknada za građanina Republike Hrvatske, a druga pretpostavljam veća za građanina iz Austrije ili Velike Britanije. I ako mu se ovdje dogodi takav jedan tragičan slučaj, a treća recimo naknada za građanina Bosne i Hercegovine zato jer su tamo životni i ostali standardi znatno niži, nego recimo u Republici Hrvatskoj. Ono što je i zbog čega sam se najviše javio kako recimo ovakvim konvencijama pridodati ili bolje rečeno kako tretirati otmice što je nota bene nasilje nad nasiljem. Imam dojam da se zakon na neki način piše zbog terorističkih akata, iako je to već Hrvatska na svoj način regulirala. No, bitno je da Hrvatska bude sigurna zemlja bitno je da ovo o čemu mi danas razgovaramo ili progovaramo je de facto jedan europski standard. Ono što je sigurno dobro, Hrvatska je još uvijek sigurna zemlja, par exellance sigurna zemlja i na tome treba graditi, ja bih rekao i politiku nastupa Hrvatske u prema trećim zemljama. Sve o svemu kao i svi ostali, da ne govorimo šta smo tamo '96. godine radili sa Zakonom o obveznim odnosima, kako se za neke, pod navodnicima "čime" ne bi isplaćivala naknada šteta, a kasnije je sve to završavalo sa obnovom nepotrebno srušene imovine itd., znači sve u svemu ovaj zakon sigurno nema tu kluba koji ga neće podržati i utoliko će iza tih odredbi i te konvencije stati Klub IDS. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. podržat će ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja s konačnim prijedlogom zakona, potpuno svjestan, ja mislim da se oko toga svi slažemo da različiti oblici kaznenih djela s elementima nasilja iz dana u dan nažalost eskaliraju. To zahtjeva jednu našu zajedničku opredijeljenost da se i kao zakonodavna vlast ovakvim činima, ovakvom ovakvom nasilju sa katastrofalnim posljedicama i za društvo i za državu i za obitelj suprotstavimo. Jednako tako, pa i zakoni su način na koji se društvo bori protiv kriminala, pogotovo onog najopasnijeg. Također smo svjesni da postoje nasilnici, postoje plaćeni ubojice, postoje ubojice od zanata, postoje oni ljudi nažalost koji tako malo cijene tuđi život, koji nasrću na njega, koji ubijaju druge kao da rade najbezazleniji posao. I zbog toga, zaista raduje da ćemo evo, nadam se danas-sutra potvrditi ovu Europsku konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja. Međutim, evo mi smo ćuli od gospođe državne tajnice da je u Ministarstvu pravosuđa zakon koji će na kraju krajeva onda i realizirati ovo što je proklamirano u ovoj europskoj konvenciji. Ako ostane to samo na razini proklamacije, ako dugo još vremena budemo čekali takav zakon koji nam je itekako potreban, onda na neki način riskiramo da zbunimo javnost da je na neki način dekoncentriramo u njezinim osnovnim vrijednostima i opredjeljenjima. Zato mislim da trebamo ovdje danas dobiti odgovor kada će doći taj zakon jer u ovom prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu nije razvidno da će takav zakon o naknadi štete žrtvama kaznenih djela uopće ove godine biti donesen. Naravno, za to je potrebno osigurati dodatna sredstva, ta sredstva nisu mala. I naravno da, nažalost kao što sve dobre stvari koštaju, i ovako nešto koje je jedan demokratski iskorak, prije svega u položaju i zaštiti žrtve na vlastito onih žrtava koje su žrtve najtežih kaznenih djela, pa i njihovih onda obitelji za slučaj kada je došlo do smrti, mi trebamo ovdje dobiti jedan decidirani odgovori i vidjeti što se tu dade učiniti. Naime, također ćemo se složiti da položaj žrtve u našem kaznenom zakonodavstvu ne zadovoljava. Da smo često svjedoci onda kada se procesuiraju počinitelji tih najtežih kaznenih djela, da u adhezionom postupku, dakle u postupku naknadne štete u kaznenom postupku, postupku, koji dozvoljava Zakon o kaznenom postupku, najčešće takvi potražitelji, odnosno žrtva sa svojim imovinsko-pravnim zahtjevom bude upućena na parnicu i takav postupak bude dugotrajan, dugotrajan, čak čak nasilnik, odnosno počinitelj takvih kaznenih djela već izađe iz zatvora, odnosno kaznionice, a još žrtva ne realizira svoju naknadu štete. To degradira uopće položaj žrtve, a isto tako dovodi do teških financijskih situacija u takvoj jednoj obitelji, što u konačnici na ovaj ili onaj način opet izvrgava samu državu dodatnim troškovima. Ali to je čak, dakle mi bi ovdje zajedno oko tih stvari mogli vidjeti što već danas možemo učiniti razmatrajući ovu Europski konvenciju o naknadi štete žrtava kaznenih djela u postojećem zakonodavstvu, čak čekajući ovu izradu Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, dakle što u postojećem zakonu već možemo učiniti. Možemo učiniti to da se podnositelj zahtjeva za imovinsko-pravnog zahtjeva ne upućuje na parnicu. Dakle, da kazneni sud bude obvezan riješiti zajedno sa odlukom o krivnji i odluku o potraživanju žrtve za štetu koju je pretrpjela, ona izravno, odnosno njezini nasljednici za slučaj smrti. To bi već bio znatan korak naprijed. Na kraju krajeva to bi i umanjilo, odnosno zaštitilo na neki način državna sredstva, a ta sredstva osiguralo za one žrtve gdje je počinitelj nepoznat. Također smo svjedoci, nažalost da ona najpogibeljnija djela, da monstruozna ubojstva, ona koja su zapanjila naše građanstvo da su ostala, nažalost bez sudskog epiloga jer počinitelji nisu bili pronađeni. U takvom slučaju, eto žrtva ne može podnijeti niti parnicu i to je nešto, na što, što nisu baš rijetki slučajevi, ali i bez obzira na možda manji broju u odnosu na postotak i učešće druge vrste kaznenih djela, odnosno u ukupnoj masi kriminaliteta, ipak moramo kao društvo pravde voditi računa i o takvim slučajevima jer i oni, ako nisu mnogobrojni izazivaju jedno veliko nepovjerenje, jednu veliku uznemirenost kod građana ako takve situacije nisu koliko-toliko izbalansirane, odnosno ukoliko žrtva nije ostvarila ili nije u mogućnosti da ostvari naknadu štete. Također bih kod ovog htjela nešto reći također što kod nas još uvijek nije dostiglo jednu pravu društvenu osudu određenih kaznenih djela, a koja su nesumnjivo počinjena nasilničkim ponašanjem i počinjena su s namjernom. To su bezobzirne vožnje, to su kaznena djela iz glave prometa, prometnih kaznenih djela koji se još uvijek smatraju kao neka kaznena djela koja se eto mogu svakom dogoditi, a događaju se upravo bezobzirnim vozačima također onima koji na takav način voze i baš ih briga koje su posljedice. Nema sumnje da bi i u tom dijelu naše kazneno zakonodavstvo moralo pretrpjeti izvjesne dopune i biti na tragu modernih europskih zakonodavstava evo primjerice Francuske koja poznaje samo kazneno djelo bezobzirne vožnje i kada nisu nastupile nikakve štetne posljedice jer je takva apstraktna opasnost kod tih kaznenih djela tako velika da iziskuje da bude posebna inkriminacija u kaznenom zakonodavstvu, jednako tako i sama vožnja u pijanom stanju bez obzira je li pukim slučajem što nije došlo do tragičnih posljedica. Ja mislim da mi na takav način onda diferenciramo ta najteža djela i najteže oblike od nekih drugih manje važnih važnih ponašanja i da u tome upravo oštrica našeg kaznenog zakonodavstva mora biti uperena prije svega prema takvim kaznenim djelima nasilja, namjere dakle da se ili bezobzirnosti koja tako malo vodi računa o tuđem životu, o tuđim životima ili baš ide sa onom najizravnijom namjerom da se drugi liše života. Mislim da je dobro da Republika Hrvatska da mi kao društvo smo konačno zreli da vidimo kakav je položaj žrtve u našem kaznenom zakonodavstvu za razliku od vremena možda prije desetak godina kada je čak u Zakonu o obveznim odnosima bila suspendirana molim vas odredba koja govori o odgovornosti države za kaznena djela nasilja. To je velika šteta čije evo posljedice osjećamo i danas gdje je Hrvatska na kraju krajeva uložila ogromna sredstva upravo u takva djela nasilja koja nisu bila samo nasilja prema imovini nego izravno i prema osobama koje su često imale posljedicu smrt osoba pa smo onda eto nakon 2000. godine donijeli ona četiri mala Zakona o naknadi štete i ti mnogobrojni postupci su i danas pred sudom. Međutim ukoliko bismo željeli zaista ostvariti koliko takvu pravdu, a pogotovo s obzirom na i ono zakonodavstvo koje je vladalo prije desetak godina, mi možemo ovdje napraviti značajan iskorak. Pa i kada bude donesen na temelju ove Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja poseban zakon, možemo učiniti s obzirom da se radi ipak o kaznenom zakonu koji sada govori i čija je prvenstveno svrha zaštititi žrtve i osigurati njihovu bolju poziciju u kaznenom zakonodavstvu, takav zakon nema nikakve ustavnopravne prepreke da djeluje unatrag kako bi se mogle namiriti one žrtve koje dan danas nisu namirene, gdje se ne zna počinitelj kaznenih djela, gdje je možda već nastupila zastara progona po Zakonu o obveznim odnosima, takve žrtve nisu dobile niti ove obitelji nikakvu nikakvu satisfakciju. Ne samo da su uništeni životi, uništena je i imovina, te su obitelji uništene i psihički i fizički. Mi smo ovdje imali prije nekoliko godina jednu dobru gestu koja je bila najavljena, odnosno stimulirana od samog gospodina premijera kada je nadoknađena žrtva obitelji Zec. Međutim, na žalost, uglavnom na tome je stalo. Mi ne možemo samo dakle djelovati od slučaja do slučaja nego takvi principi moraju biti i moraju vrijediti za sve. Naravno kažem da to iziskuje određena sredstva koja čak i nisu mala, ali ta sredstva i na tome država ne treba štedjeti. Na takav način ona najbolje pokazuje koliko je demokratska, koliko vodi računa o svojim građanima, koliko vodi računa o pravdi. To je također jedna dobra poruka za jačanje jednog građanskog i općenito čak i poslovnog morala među našim građanima. Mislim da takvo vladanje i takav jedan izuzetan napor imao bi itekako svojih pozitivnih efekata. Eto s obzirom na ove povodom dakle rasprave o ovoj Konvenciji o naknadi štete, mislim da je ovo još jedan naš mali doprinos u kom smislu bi trebala ići izmjena i Zakona o kaznenom postupku, a jednako tako Kaznenog zakona glede posebno Glave o prometnim deliktima koji bi onda u potpunosti apsorbirali sva načela Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela i na neki način revitalizirali i afirmirali položaj žrtve u našem kaznenom postupku. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Pa netočan je navod uvažene kolegice kada je kazala da ne postoje ustavnopravne zapreke kada donesemo i ovaj zakon u smislu njegove retroaktivne primjene. Pa naravno da postoji ustavnopravne zapreke koje su direktno propisane Ustavom Republike Hrvatske i kao što nam je svima poznato tek pojedine odredbe zakona mogu imati retroaktivnu primjenu, ali to samo u iznimnim, iznimnim situacijama koje su kao takve obrazložene. Izričita ustavna zabrana jest zabrana retroaktivne primjene donesenih zakona, odnosno odredbi u tom zakonu koje bi se mogle retroaktivno primjenjivati. Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, štovane kolegice i kolege. Podržavam Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. svibnja 2008. godine. Smatram da je potrebno donošenje ovog zakona prvenstveno radi usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije kao također i pravnim aktima Vijeća Europe. Naime, Europsku konvenciju o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja ratificirala je do sada 21 europska država. Vlada Republike Hrvatske je 2005. godine donijela odluku o pokretanju postupka za potpisivanje Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja koja je iste godine i potpisana. U Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu, Ministarstvo pravosuđa je na temelju direktive Vijeća 2004/80/E predvidilo donošenje upravo u ovoj 2008. godini Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, a što isto tako proizlazi iz pregovaračkog stajališta poglavlja 24 – Pravda, sloboda i sigurnost. Temeljni cilj navedene Europske konvencije stvaranje je okvira kako bi se na odgovarajući način riješio položaj žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom, koje su pretrpjele tjelesne ozljede ili narušenje zdravlja, te uzdržavanjem članova obitelji osoba koje su umrle od posljedice takvih kaznenih djela. U razvijanju sustava za naknadu štete tim žrtvama od strane države na čijem su području takva kaznena djela počinjena, osobito ako počinitelj nije otkriven ili ako nema sredstava kao i uvođenje najnužnijih odredbi koje reguliraju ovo područje. Nadalje, Europska konvencija sadrži odredbe kojima se uređuju temeljna načela koja se odnose na isplatu naknade štete žrtvama kaznenih djela nasilja kojima se uređuje što naknada štete obuhvaća i u kojim slučajevima se naknada štete može odbiti ili umanjiti, te odredbe o međunarodnoj suradnji. Mišljenja sam da treba podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja čijim se potvrđivanjem, a po donošenju Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, Republika Hrvatska pridružuje državama koje u okviru svog zakonodavstva provode zaštitu položaja žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenog djela nasilja. Naravno, ovim zakonom uvodi se u domaće zakonodavstvo i pravni standard za kojeg bih rekao smo u smislu obeštećenja uveli već davno za svoje ljubimce automobile, pa je korektno da to isto konačno učinimo i za ljude, ljude, odnosno za žrtve nasilja i one koji su postali zbog toga materijalno ugroženi, a koje žrtve nasilja eventualno moraju uzdržavati. Naime, znamo da na području odgovornosti za štetu vezano za prometna djela već odavno smo rekli da u slučaju ako se radi o neregistriranom vozilu, da je to onda mjesno nadležno osiguravajuće društvo. Ako se radi o stranoj registraciji isto smo uveli sustav naknade štete koji jamči sigurnost kasnije, a isto tako smo napravili i u slučaju ako se radi o nepoznatom počinitelju za određene oblike. Sada na ovaj način uvodimo i model po kojemu, doduše za razliku od onih šteta gdje je to osiguranje, ali isto na temelju zakona, obveznik država da osigura i obešteti žrtve nasilja od, ponavljam, nepoznatog odnosno od onog koji nema materijalna sredstva. od samog štetnika i do sada je pravno bilo uređeno područje naknade štete, ali u slučaju ako on je bio u oskudici ili nije raspolagao sredstvima kojima bi namirio tu štetu, onda je oštećeni ostao žrtva. Po meni, mogu reći na jednom području bi u budućnosti za zemlje koje su potpisnice moglo biti olakšanje i za, tak' velim, navijačke skupine. Naime, često puta i osobno se mogu zateći u nekoj državi gdje se uvijek pitam kada pratim reprezentaciju, pa gledaš na ulici da li si dovoljno pametan što si se uopće uputio na taj put s obzirom na okolnosti koje se mogu dogoditi i koje te mogu, a želiš sudjelovati u uspjesima hrvatske reprezentacije i onda bih mogao reći da je ovo olakšanje barem za zemlje koje su potpisnice Konvencije, da se barem zna u slučaju ako te u takvim događanjima, a koja su često u okruženju … neki od nasilnika pogodi i na neki način ošteti tebe i budućnost onih koje si trebao uzdržavati. Naravno, pravno gledano je predviđena naknada štete u kojoj država uskače, nadoknađuje štetu, ona traži dalje i nadoknađuje od onog tko je to napravio. dobro je definirano i pitanje vlastitog ponašanja i utjecaj na eventualno nasilničko ponašanje koje si izazvao kod te naknade štete. I tako da možemo reći da ova Konvencija odnosno Zakon o prihvaćanju Konvencije je daljnji napredak i zato ga i osobno podržavam, a i vjerujem i svi ostali s obzirom da je doživio i jednoglasnu podršku i na Odboru za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U svakom slučaju ovaj zakon, Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja s konačnim prijedlogom zakona, a temeljen na temeljen na načelima pravičnosti i solidarnosti, dakle jednim da kažem i univerzalnim načelima, treba podržati. Međutim, bojim se da pomalo ovdje u svim ovim našim govorima kao mačak oko vruće kaše i koristit ću se alibijem europeizma, izbjegavam a ja ću postaviti pitanje gospođi državnoj tajnici, jer se pitam da li u ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela ulaze i ono što je, što se može takvim nazvati, u ratnim djelovanjem. Dakle, u ratnim djelovanjem. Recimo, kao kolateralna šteta. Nadalje, da li će se ovaj zakon primjenjivati retrogradno ili kako reče gospođa Ingrid Antičević unatrag? Vi znate da se u Haagu vodi proces u kojemu se kao činjenica, kao konstatacija navodi organizirani zločinački pothvat Republike Hrvatske ili njenih dužnosnika. Prema tome, još uvijek ne znamo ni ishod tog sudskog procesa. Nadalje, da li ste temeljem toga predvidjeli kolika bi bila moguća naknada štete dakle temeljem ovoga što ja sad kažem žrtvama nasilja. Suglasan sam da je svaka žrtva jednako vrijedna. Dakle, potpuno je jasno da treba naknaditi štetu svakoj žrtvi bez obzira na bilo kakva obilježja, ali se kažem pitam, evo pitam i vas kao državnu tajnicu da li se ovim zakonom obuhvaća i to razdoblje i da li će biti zakon primijenjen unatrag retrogradno. Ukoliko je to tako onda bi u svakom slučaju možda sredstva a ovdje nisu navedena nego se samo spominju da će Republika Hrvatska iz svog proračuna osigurati sredstva ali kolika će ta sredstva barem okvirno biti to nitko zapravo ne zna.

ratificirale ovu konvenciju i za koje je stupila na snagu. Do sada su kaže europsku konvenciju ratificirale Albanija itd., i vidim ovdje Bosna i Hercegovina. ne razumije./… Kraljevina Velika Britanija i Sjeverna Irska. Ali ne vidim na primjer Republiku Srbiju u ovome popisu. Zbog toga, zbog ova dva pitanja kažem ja bih volio da čujem državnu tajnicu. U svakom slučaju svaka ovakva europska konvencija koja je zasnovana na načelima pravičnosti dakle univerzalno načelo pravičnosti i solidarnosti podržavam i podržat ću ali jasno da određena bi pitanja trebalo objasniti i ovdje reći. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Damir Kajin. Apsolutno Hrvatska je bila žrtva agresije jednog institucionalnog nasilja koji je spram Hrvatske pokrenuo režim Slobodana Miloševića. Štete je jasno bilo i na drugoj strani. Hrvatska država na neki način usuđujem se reći isplaćuje ili vodi računa o tome samom činjenicom da negdje oko 6% 6% svog proračuna godišnje izdvaja za potrebe braniteljske populacije. Prije svega mislim na smrtno stradale, mislim na invalide. Ministarstvo graditeljstva izdvaja sigurno možda 1%, možda dva proračuna Republike Hrvatske za obnovu u ratu stradalom ali i ono što je nepotrebno porušeno nakon "Oluje". Na moje pitanje, mislim da je to bilo 2003. i 2006., gospodin Sanader je odlučio isplatiti naknadu obitelji Zec u iznosu od 1,5 milijun kuna i to je jedno civilizacijsko načelo, jedan civilizacijski doseg. Međutim, ima još takvih slučajeva poput obitelji Zec i ja smatram da bi to danas trebalo riješiti u cijelosti vis a vis budućnosti sviju ljudi koji žive na ovim prostorima, jednog pomirenja ali prije svega jedne demokratske legitimacije Republike Hrvatske. Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ja bih se protupitanjem obratio gospodinu Kajinu da pitam da gospodin Kajin misli da ja mislim da Hrvatska nije bila žrtva agresije. Ali tako ste rekli. Prema tome, ali ja vam govorim o optužnici koja stoji de facto u Haagu, u tome je problem gospodine Kajin. Nadalje, suglasan sam i zato da se po tim načelima pravičnosti i solidarnosti o kojima smo govorili a i zbog građanskog pomirenja i povjerenja provede ovaj zakon, i to da budemo jasni. Prema tome, mislim da nije bilo potrebe za replikom. A ovaj slučaj Zec koji ste rekli on je pojedinačan slučaj

svrha ove konvencije i potvrđivanje ove konvencije je stvaranje upravo okvira da bi se na odgovarajući način mogao riješiti položaj žrtava kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom. U slučaju da je naknada štete za žrtve nekih drugih kaznenih djela regulirana posebnim zakonom tada žrtve kaznenih djela ostvaruju prema tom posebnom propisu pravo na naknadu. Želim vas također obavijestiti da je radna skupina izradila radni nacrt Zakona o naknadi štete žrtvama kaznenog djela i očekujemo da ćemo vrlo brzo pripremiti taj zakon i uputiti u proceduru. Hvala.